neću ćutati na prostakluk, bez obzira da li to čine poslanici opozicije ili pozicije.

hajku zato što Šutanovac hoće tom hajkom da skloni svoju odgovornost za ono što je radio sa ženama na fotografiji. Vrlo je jasno šta vi radite. Pokušavate da anulirate to. Ne može da se anulira ponašanje Dragana Šutanovca.(Balša kolega.)Molim vas da ne koristite te argumente. Sram vas bilo. Sramota, da striptiz i to što je radio vaš predsednik sakrivate iza jedne velike tragedije.

i kada se nasilje prijavi, onda nadležni policijski službenik ima obavezu da prikupi sve informacije i sva obaveštenja, najpre iz svog okruženja, od policije, a ovim prethodnim amandmanom, na prethodni član rekli smo da je dužan da prikupi informacije i od centara za socijalni rad, jer uvek centri za socijalni rad budu nekako u onoj korpi krivi kada se nasilje desi. Onda se u stavu prvom ovog člana kaže da je

super.) **Gorica Gajić** Pošto nadležni policijski službenik procenjuje rizik od nasilja i donosi hitnu meru. Pitanje šta je to što kraći rok? Neki policijski službenik će proceniti da je to dva sata, nekome će trebati osam sati, nekome će trebati ceo dan da na osnovu informacija koje je prikupio proceni rizik i donese, odnosno izrekne hitnu meru.Ja sam ovim amandmanom oročila to vreme na šest sati. Vi, gospođice ministar možete da procenite da li je to kraće, pa možda bude i deset sati, ali bitno je da se oroči vreme u kome je nadležni policijski službenik dužan da proceni rizik i da kasnije izrekne meru.Kažem vam, nekome će trebati dva sata, a neko će se pozvati na to da tu formulaciju, kraće vreme i na ceo dan, a znate koliko je taj vakum kada se nasilje potencijalno prijavi ili čak šta više, ako se i desi. Poslanice Macura, vi imate tri opomene.Poslanice Tatjana Macura držite se Poslovnika, imate tri opomene. Tri opomene, vi morate da napustite, po ovoj tački dnevnog reda,

bilo!)Dobro, sram me bilo, hvala vam puno poslaniče Balša Božoviću, na vašem primitivnom, javno izrečenom stavu.Niste mi dali

član 114. imate dve opomene, oduzeta vam je reč, imate udaljenje sa sednice poslaniče Balša Božoviću. Imate više mera za povredu reda na sednici Narodne skupštine, koje se konačno sabiraju i primenjuje se najviša novčana kazna.Sve u skladu sa članom 114. što će biti primenjeno odmah

neću pozvati da primene ovu kaznu, iako je to njihova nadležnost, jer ne želim da učestvujem u igri koju želite ovde da diktirate. Nasilje neće proći kod mene.Izvolite, Maja Videnović.

predsednici Narodne skupštine, kao predstavnici svih nas, mi smo predstavnici građana. Građani osećaju stid zbog načina na koji vodite danas ovu Skupštinu i onoga što se dešava.Mi ovde govorimo o zakonu koji bi trebao da spreči nasilje u porodici. Mi danas, juče i prekjuče smo imali nezapamćenu, brutalnu uvredu žrtava od narodnog poslanika Marijana Rističevića. Juče je to progresiralo

vas.)Mogu jedino doktora da zovem jer nije vam dobro.Inače, mogu da kažem poslanicima, nema smisla ovo ništa više,

Saša Radulović da prestane da fotografiše poslanike koji to ne žele da rade. To je njihova privatnost.(Tatjana prođem?)Poslanice Tatjana Macura, vi ste isključeni sa ove sednice. Izrečene su sve opomene. Sa kojim pravom vređate i pretite poslaniku Aleksandru Martinoviću koji sedi, okrenut je ste isključeni sa sednice.Nemojte mu mahati rukom iznad glave. Vi mu pretite.(Tatjana ste isključeni sa sednice, poslanice.Hoćete li pustiti poslanicu da napusti sednicu jer ona je isključena? Ona je isključena sa sednice i drago mi je da postoje poslanici koji dobrovoljno žele da poštuju mere koje izriče predsedavajući.Da

Poslovnik, član 108. O redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine, a to ste vi. Očigledno je da to ne radite kako treba. Počeli ste zakone fizike da kršite kada ste sami sebi dali repliku na predsedavanje gospodina Arsića. Arsića. Drago mi je da ste osetili potrebu da branite ono tamo što se juče ponelo prema

vratiću vam. Smirite vašeg poslanika Božovića, molim vas. Smirite ovo kafansko ponašanje jer poslanik nije ni prisutan na sednici. Po Poslovniku, on je isključen.(Balša vas.)Primitivizmu nikada kraja, poslaniče Božoviću. Nisam ni očekivali ništa više od vas. Zaista. Dok ste se uzdržavali, uzdržavali ste se, a sve je to bila farsa.(Goran mogu da vam dozvolim da vređate poslanika Marijana Rističevića. On je poslanik. On je čovek i predstavnik građana ove države. Ne možete da govorite – ono. Ne možete. Ne dozvoljavam.(Goran

pojma koga ste izbacili.)Daleko sam ja od Gordane Čomić i Nataše Mićić koje su izbacile sve poslanike koji nisu bili prisutni na sednici, ni u zgradi parlamenta Republike Srbije.(Goran

Ponašajte se kulturno. Nemojte se ponašati prema ženama koje se bave politikom na taj način. Ovo je nasilje upravo po članu koji pokušavamo da raspravimo ovde čitavo popodne.(Goran završim?)Poslaniče, neću vam dozvoliti da završite. Zloupotrebljavate Poslovnik. Napali ste mene za tok sednice, a ja sam sednicu ovde počela da vodim u 15,15 časova kada je napravljena jedna od pauza jer je ovde bio haos. tome, ne dozvoljavam da zloupotrebljavate Poslovnik.Da

što doživljavaju ovih dana ovakvo ponašanje destruktivno od pojedinih poslanika ovog parlamenta koji onemogućavaju da radimo ono zbog čega smo ovde izabrani.Imate

mi je da Balša Božović ima entuzijazma iako nije tu i dalje da ne dozvoljava poslanicima i poslanicama da raspravljaju o jednom od najvažnijih zakona koji imamo na ovoj agendi ovog jesenjeg zasedanja, koji bi barem pokušao i omogućio, barem malo da se spreči nasilje nad ženama u ovoj državi.(Balša

Treba mi momenat da razmislim, nisam instant čovek, nisam instant političar, ne umem brzo da šaljem poruke besmislene, uglavnom po društvenim mrežama, pa ni na mikrofon, tako da ne umem brzo da pričam, da trtljam, da mislim da je količina reči koja se izgovori u stvari suština.Ovu sednicu danas, u toku dana današnjeg ovo šta smo pokušavali da radimo mi koji smo došli da bi radili, iz većine, iz opozicije, neću nastaviti.Daću sebi pauzu

su ljudi sporo razmišljali dok je važilo kućno vaspitanje, obrazovanje itd. Nisu brzali. Latini su uvek govorili „festina lente“ – požuri polako. Nemojte da me zbuni što polako donosim odluke. Ne mislim da je vrlina ako brzo doneseš neka rešenja, pa ću tako uzeti sebi nekoliko dana da razmislim o svemu, da razmislim o ovom sazivu parlamenta i da vidim šta mi je činiti, jer ovde očigledno postoji duboko nerazumevanje šta je to parlament Republike Srbije i čemu služi i da li je uopšte potrebno parlamentu Srbije potrebno da ima predsednika i da ima predsedavajućeg i da li je neko ovde došao sa namerom da ruši parlament i da obesmisli sve ovo, a očigledno

razmišlja.Izgleda očigledno da ovde svi nismo pili istu vrstu čaja kada je trebalo, kada smo bili mali, ili belu kafu. Moja generacija zna šta to znači, a ovi novi, koji misle da je politika slanje brzih poruka, bez ikakve odgovornosti za sadržinu, poruke koje će pročitati milioni, milioni ljudi, pa se zabavljati, presuđivati poslanicima ovde, ne dozvoliti da se brane ti poslanici, kao što je Marijan Rističević, oni su promašeni. Verovatno su zaslužili da predsednik bude neko drugi, ko ima više razumevanja za parlamentarizam 2016. godine u Republici Srbiji.Vidimo

jer mislim da nisam ja jedina koja treba u ime 250 poslanika da razmišljam. Hvala